продължаваме работа. Преди да започнем разглеждане на следващата точка от Програмата за работата, господин Иванов, имате думата за процедура – заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя процедура за съкращаване на срока на приетия днес Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух на пет дни – до понеделник. Благодаря.

Не успях да гласувам, господин Председателстващ, моля за прегласуване. Преди това моля за поименна проверка. Благодаря.

в залата. Има ли някой, който да не се е регистрирал? Господин Панчев, отбелязан сте. Не можем да продължим заседанието. Следващо редовно пленарно заседание от 9,00 ч. на 11 февруари 2021 г. Закривам заседанието.